o izboru zamjenika Pučke pravobraniteljice Predlagateljica odluke je Pučka pravobraniteljica na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o pučkom pravobranitelju. Prijedlog akta ste primili. Raspravu je proveo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješće ste primili na sjednici. Odluku će nam obrazložiti predsjednica, odnosno Pučka pravobraniteljica gospođa Lora Vidović. Izvolite. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice, gospođe i gospodo zastupnici. Sukladno fakultativnom protokolu uz konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih neljudskih ili ponižavajućih postupaka u Hrvatskoj je Zakonom o nacionalnom preventivnom mehanizmu obavljanje poslova NPM-a povjereno pučkom pravobranitelju a Hrvatska se obvezala pobrinuti za raspoloživost svih potrebnih sredstava za funkcioniranje NPM-a. Smjernicama za nacionalne preventivne mehanizme Pododbora za sprječavanje mučenja iz studenog 2010.u slučajevima kada tijelo koje obavlja poslove NPM-a obavlja i druge poslove kao što jest to slučaj i u Hrvatskoj. Nužno je ustrojiti odvojenu organizacijsku jedinicu za obavljanje poslova NPM-a koja će imati samostalnu službu i proračun. Kasnije preporuke međunarodnih organizacija i tijela također traže odgovarajuće jačanje NPM-a pa se u izvješću koje je i Europski odbor za sprječavanje mučenja, odnosno SPT iz 2012. godine, ekipiranost ureda ocjenjuje nedostatnom, a SPT napominje da širenjem mandata Pučkog pravobranitelja na poslove NPM-a nije slijedilo organizacijsko i drugo jačanje ureda. Osim toga i UN-ov Odbor protiv mučenja zatražio je od Hrvatske da dostavi informacije prilikom izvještavanja o usklađenosti s Konvencijom, o tome jesu li osigurani potrebni resursi za obavljanje poslova NPM-a, te jesu li u uredu Pučkog pravobranitelja osigurani ljudski, tehnički i financijski resursi koji su potrebni za obavljanje ove ovlasti. Slijedom tih međunarodnih obaveza i preporuka tijela koja sam navela i drugih Poslovnikom Pučkog pravobranitelja iz 2013. ustrojena je služba za osobe lišene slobode i nacionalni preventivni mehanizam, no kako za to nisu bila osigurana sredstva u Državnom proračunu za 2013. godinu nije bio imenovan zamjenik za rukovođenje ovom službom, odnosno za obavljanje poslova NPM-a. Također kako je Poslovnikom propisano da zamjenici pučkog pravobranitelja upravljaju jednom ili više službi, ovaj zamjenik upravljat će Službom za opće poslove. Budući da su Uredu pučkog pravobranitelja za 2014. godinu osigurana sredstva za ovu svrhu, a temeljem članka 12. Zakona o pučkom pravobranitelju, javni poziv za izbor zamjenika pučke pravobraniteljice objavljen je u Narodnim novinama broj 11 od 29. siječnja 2014. na na koji se prijavilo 17 kandidata. Jedna kandidatura bila je izvan roka, a jedna je kandidatkinja odustala. S preostalih 15 kandidata provela sam intervjue nakon kojih sam Hrvatskom saboru predložila da za zamjenika pučke pravobraniteljice imenuje gospodina Maria Krešića. Mario Krešić je diplomirao i doktorirao pravo, uz to što je diplomirao politologiju i ima višegodišnje radno iskustvo na području vladavine prava u međunarodnim institucijama, u državnim tijelima i u nevladinim udruga. Bio je savjetnik u Hrvatskom saboru i u Vladi Republike Hrvatske, bio je šef Kabineta, zatim poseban savjetnik ministra i načelnik odjela za međunarodnu suradnju Ministarstva pravosuđa te pravni savjetnik Ministarstva pravosuđa SAD-a. Bio je glavni tehnički savjetnik za pravosuđe UNDP-a što je uključivalo razvoj, vođenje i provedbu projekata vezano uz razvoj sustava za podršku žrtvama žrtvama i svjedocima, jačanje kapaciteta Ureda pučkog pravobranitelja, podršku zatvorskom sustavu i druge, a trenutno radi kao viši asistent predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Gospodin Mario Krešić govori engleski i francuski jezik, završio je brojne dodatne edukacije u području ljudskih prava i pravosuđa, diplomacije, projektnog menadžmenta, rukovođenja, autor je brojnih članaka i dokumenata, a njegov cjelokupni životopis dostavljen je Hrvatskom saboru uz prijedlog odluke o imenovanju. Upravo iz svih navedenih razloga smatram kako je on najbolji kandidat za ovo mjesto i predlažem da ga Hrvatski sabor imenuje za zamjenika pučke pravobraniteljice. Hvala lijepo. Kolegice i kolege, ako ne slušate onda razgovarajte izvan dvorane molim vas lijepo. Potpredsjednik Željko Reiner, replika. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvažena gospođo pučka pravobraniteljice. Ja imam zapravo jedno pitanje nama svima, ne gospođi pučkoj pravobraniteljici. Uz razne bizarnosti vezane uz naš rad i ovo je jedna. Mi smo svojedobno birali pučku pravobraniteljicu pod točkom Izbor, imenovanja i razrješenja, između ostalih, a sada imamo posebnu točku za zamjenika pučke pravobraniteljice. To mi se nekako ne čini baš primjereno. Hvala lijepo. Znate da smo između više kandidata birali tajnim glasovanjem. Želi li predstavnik odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Jasen Mesić. Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Složio bih se s ovim što je potpredsjednik Reiner sada rekao da je točka izbora zamjenika pučke pravobraniteljice imamo zasebnu točku. Ako se sjećate kad je birana gospođa pučka pravobraniteljica onda smo i o tome tražili da bude posebna točka, ali ne, išlo je pod točku Izbor i imenovanje. … Mislim da je ipak razlog u nečem drugom, a to je razlog ono što su mnoge kolegice i kolege danas govorili, da jednostavno nemamo više materijala za raspravu u ovom Hrvatskom saboru što znači da Vlada ne šalje nove zakonske prijedloge i nastojimo razvući raspravu na način na koji to do sada nismo radili kako ne bi bilo koji od prijedloga koje je donijela oporba u zakonskom obliku došao na dnevni red rasprave i kako o njemu ne bi raspravljali. To smatramo da je razlog. S druge strane, kad se tiče kod ovog konkretnog prijedloga, čudi nas da o tome svoje mišljenje ili interes za izbor zamjenika pučke pravobraniteljice nije izrazio Odbor za ljudska prava. Mislimo da bi to bilo itekako uputno i da je ovaj puta na neki način preskočio donijeti mišljenje koje se tiče i njegovog djelokruga, tim više jer bi to onda bila ista analogija kao kod izbora pučke pravobraniteljice. Vjerujemo i u najbolje namjere želimo vjerovati da se radi o kvalitetnoj osobi. Posebno ukazujem na javni poziv tamo gdje se navodi da to mora biti istaknuti stručnjak koji u javnosti uživa ugled osobe visokih moralnih načela te zaštitnika i promicatelja ljudskih prava i sloboda, odnosno vladavine prava. Nadam se da je to tako i iščitano. Ali zašto nam je to izuzetno bitno? Zato što u zadnje vrijeme često smatramo tako dolazimo u situaciju da se i funkcija opunomoćenika Sabora za ljudska prava, odnosno pravobraniteljice za ljudska prava, pučke pravobraniteljice ispolitizirala. Često imamo prilike čuti u javnosti izjave ili stavove o ugroženosti, a vrlo rijetko imamo prilike čuti stavove o ugroženosti elementarnih ljudskih prava zagarantirane u Ustavu, kao što je to recimo pravo na rad ili … plaću. To nismo do sada imali prilike čuti, a nezaposlenost vjerojatno nažalost svih nas, nam stalno raste. Imali smo prilike čuti … referenduma koji je pokrenula Inicijativa "U ime obitelji" oko predložene definicije oko predložene definicije braka da nije ustavna, mada to može reći jedino Ustavni sud, i to je na neki način bilo priklanjanje jednoj građanskoj opciji nasuprot druge građanske opcije. Ono što nas je više puta na neki način bolilo i oko čega smo više puta protestirali u ovom Hrvatskom saboru, a to je vezano za biračko pravo. Ubrzo ćemo imati tako i izbore za EU parlament a to je propisi koji reguliraju obavezu hrvatskih državljana na prethodnu registraciju kako bi ostvarili svoje biračko pravo bez obzira što u Ustavu u članku 45. je svima iznad navršenih 18 godina garantirano opće i jednako biračko pravo. To je ono što mislimo da se s pozicije pučkog pravobraniteljstva također moglo reagirati i na neki način želimo vjerovati da i ove kadrovske popune će upravo uvoditi kako bi rezultirali poboljšanju rada u ovim segmentima jer jedino tako generalno rečeno i ovaj izbor ima smisla. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala i vama. Ali da ne bude nejasnoće, Odbor za izbor, imenovanja je saborsko tijelo. Ovdje sam ja pročitala da je predlagateljica pučka pravobraniteljica temeljem zakona i ne može to predlagati naš Odbor za izbor, imenovanja kao što nije mogao predlagati niti pravobraniteljicu. Dakle, nije moglo biti pod takvom točkom. Zaključujem raspravu. O prijedlogu odluke glasat ćemo kasnije.